Dobro jutro, gospođe odnosno gospodo, evo gospođo vas pozdravljam jedino inače onda više nema tu nazočnih. Prelazimo kao što je najavljeno na točku dnevnog reda koja glasi - Izvješće o Uredbi koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti Vlada je podnijela ovo izvješće na temelju članka 3. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Gospodin Ruđer Friganović, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. To će on ja vjerujem vrlo koncizno. Hvala. Izvolite.

Prema tome, radi se o uredbi koju je Vlada donijela početkom kolovoza, a kao zaštitnu mjeru da zaštiti gospodarski interes Republike Hrvatske zbog nagloga skoka cijene plina, prije svega misli se na industrijske potrošače i samom činjenicom da je ta uredba i pretočena sada u zakon vjerujem da ćete i usvojiti ovo izvješće koje vam Vlada predlaže. Zahvaljujem na pozornosti. Hvala. Želi li predstavnik odbora? Gospodin Emil Tomljanović u ime Odbora za zakonodavstvo. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Hvala lijepo, poštovani gospodine predsjedniče. Uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Pa evo vrlo kratko. Pred nama je Izvješće o Uredbi koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora je na 135. sjednici održanoj 27. rujna 2011. godine raspravljao o Izvješću o Uredbi koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti, a koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 18. kolovoza 2011. godine. Odbor za zakonodavstvo podupire ovo izvješće, a na njegov tekst nema primjedaba. Hvala lijepo. Hvala. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a gospodin zastupnik Goran Marić, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Poštovani državni tajniče, cijenjeni kolege i kolegice. Klub HDZ-a podržava Uredbu o izmjeni Zakona o tržištu plina koja se mijenja i glasi da Vlada Republike Hrvatske može na određeno vrijeme propisati najvišu razinu razinu cijene plina za povlaštene kupce u cilju zaštite gospodarskog interesa Republike Hrvatske i osiguranja međunarodne konkurentnosti uzimajući u obzir cijenu plina na međunarodnom tržištu za iste ili slične kategorije povlaštenih kupaca. Vrlo često dolazimo do situacija kada je nužno poduzimati ovakve mjere, posebice u uvjetima krize. Ovo je jedan primjer da je nužno poduzimati diferencirane, selektivne i ciljane mjere kad je najnužnije zaštititi interese hrvatskog gospodarstva što je Vlada učinila, što se ovom sad uredbom i ozakonjuje. Zato to klub HDZ-a i podržava. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Pojedinačna rasprava. Gospodin Emil Tomljanović, izvolite. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Hvala lijepo, poštovani gospodine predsjedniče. Uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Pa evo u pojedinačnoj raspravi ću istaknut da ovo izvješće apsolutno treba poduprijeti i slažem se i sa državnim tajnikom koji je u uvodnom izlaganju kazao da smo zapravo sve bitno kazali i o sadržaju uredbe, a i ustavnoj, zakonskoj osnovi za donošenje ove uredbe kada smo raspravljali o zakonu. kojeg donosimo zapravo svake godine u Hrvatskom parlamentu omogućio je realizaciju ustavnog instituta zakonodavne delegacije, a to konkretno znači da Vlada Republike Hrvatske dobiva zakonsku ovlast ili utemeljenje temeljem članka 88. Ustava da u vrijeme kad Sabor ne zasjeda može pojedina pitanja i to ona pitanja, i to je kao takvo regulirano u citiranom članku Ustava Republike Hrvatske, urediti dakle, a ta pitanja su iz nadležnosti Hrvatskoga sabora. Jedno od tih pitanja koje se pojavilo, koje je uistinu trebalo urediti i dobro da je to tako jest sadržaj te uredbe koji se odnosi na tržište plina, odnosno na reguliranje i način određivanja visine cijene plina u gospodarstvu. Mislim da smo o tome zapravo sve čuli, a u onom pozitivnom smislu, odnsono kako je to rješenje pozitivno utjecalo na tijek gospodarskih aktivnosti kada govorimo o jednom vrlo bitnom energentu i čija cijena utječe u velikom na mnoge gospodarske subjekte. Dakle to u svakom slučaju treba prihvatiti kao jedno dobro, pozitivno rješenje i kao jednu reakciju Vlade u jednim specifičnim uvjetima koje je omogućilo pozitivna tržišna kretanja kada govorimo o ovoj problematici ili o ovom segmentu gospodarstva. Treba možda još napomenuti i to, ne znam da li je dovoljno naglašeno, da ovakav bit uredbi ima svoj rok trajanja. Isto tako temeljem ustavne odredbe on je godinu dana i ono što se u međuvremenu dogodilo da je upravo tekst ili sadržaj, suština ove uredbe ugrađen i u zakon koji smo izglasali u Hrvatskom parlamentu. Slijedom svega izloženog apsolutno ovo izvješće treba prihvatiti, sagledavajući ga naravno u okviru one rasprave, isto tako potpore zakonu kada smo sadržaj ove uredbe zapravo unijeli u zakonski tekst. Slijedom svega izloženog ovo izvješće treba apsolutno prihvatiti. Hvala lijepo.

i potrebna i nužna bila intervencija Vlade Republike Hrvatske, ali ta reakcija je posljedica, a ne uzrok. Uzrok je u INA-i koja je poskupila plin za industriju za 14% u najtežim uvjetima za gospodarenje u Republici Hrvatskoj, a da za to nije bilo potrebe. Profit INA-e je isključivo porastao na račun toga. Nabavljaju sirovine skuplje, drže zalihe po 40% skupljoj nabavljenoj sirovini. Dok pada cijena barela na 60 oni drže na zalihama još stare zalihe po 110 dolara što su naručili za cijelu godinu. Nisu se osigurale promjene cijena i sve to prevaljuju na poduzetnike i na gospodarstvo Republike Hrvatske. Nikakva opravdanja nije, a hvale se u javnosti povećavanjem profita, a što najviše me zabrinjava to licemjerstvo gdje non stop pokušavaju sada kroz nekakve medijske istupe sudjelovati u dobrotvornim akcijama, sponzorirati nekakve događaje a zapravo ovakvom jednom odlukom o poskupljenju neopravdano su nanijeli veliku štetu hrvatskom gospodarstvu i poduzetnicima, a Vlada je spasila takvu situaciju. Hvala lijepa. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi kolega na ovoj replici. Vi ste zapravo analizirali uzroke zbog čega je došlo do ove intervencije i do donošenja uredbe, a i do zakonskog rješenja. I složio bih se s vama. Vi zapravo i podupirete donošenje, odnosno prihvaćanje ovog izvještaja, a i takvih zakonskih rješenja koji su onemogućili sve ove negativne stvari o kojima ste vi govorili. Ja se u svojoj raspravi nisam referirao o poslovanju INA-e, o načinu određivanja cijena, načinu dakle njihovog poslovanja, iskazivanja njihove dobiti iz jednog jedinog razloga jer sam mislio da to nije potrebno. Potrebno je zapravo temeljem prihvaćanja ovog izvješća naglasiti ulogu, pozitivnu ulogu Vlade koja je intervenirala. Zato ovaj institut zakonodavne delegacije i postoji da upravo u takvim situacijama postoji mehanizam ustavno pravne naravi kada Vlada preko resornog ministarstva intervenira da se sve ovo negativno o čemu vi govorite zapravo suzbije. I zato je to dobro zakonsko rješenje i zato ovaj izvještaj treba treba prihvatiti, a sve što ste kazali odnosi se na poslovanje, način poslovanja jednog vrlo važnog gospodarskog subjekta kog ja ne bih vezano za ovu točku dnevnog reda U smislu odgovora na vašu repliku i još jednu stvar možda treba podvući, da ovaj instrument, ovaj ustavno-pravni temelj kada Vlada reagira često puta smo sa ove strane sabornice odnosno čuli komentare kako je to zapravo neovlašteno, kako nema dovoljno informacija, kako se zapravo Vlada ne bi smjela služiti tim uredbama bez znanja Sabora i promptnog izvještavanja Sabora o tome što je učinjeno. ovo je najbolji primjer da ova Vlada je posegla za svojim ustavnim ovlaštenjem samo jedan jedini put u proteklom vremenskom razdoblju i to na vrlo kvalitetan način. I da je tom uredbom, izmjenom zakona zapravo intervenirala u vrlo osjetljivoj gospodarskoj djelatnosti i zapravo

Hvala lijepo gospodine predsjedniče, poštovani državni tajniče. Pa evo apsolutno bih se složio sa izlaganjem gospodina Tomljenovića, a isto tako i kolege Marića gdje je Vlada evo ovom uredbom doista dala poticaj gospodarstvu jer to je u ovome trenutku jako bitno i potrebno. Naime, sve ovo i do sada što se je odvijalo i na koji način se ponašaju poduzeća koja imaju monopol doista nije za pohvalu. Mi smo svjesni da upravo INA ima monopol u Hrvatskoj i da bi takve tvrtke koje imaju monopol, ima ih još, doista morale voditi brigu cijeni energenata jer one su prije svega u ovome trenutku za gospodarstvo jako bitne. nije ta tvrtka koja nije vodila računa ne znam o cijeni plina o građanstvu. Ali kada govorimo o gospodarstvu ako znamo na cijene energenata u drugim zemljama onda u svakom slučaju je trebalo prije vodit računa o tome, a ne da Vlada mora intervenirati ovom uredbom. Uredba Vlade Republike Hrvatske je u svakom slučaju za pohvalu i samom tom uredbom mnoge tvrtke, a govorit ću to i u svojoj raspravi će sigurno ostvariti određeni prosperitet, jer ovom uredbom je Vlada doprinijela ovoj teškoj situaciji gdje se svi skupa nalazimo da tvrtke koje koriste energent a to je plin doista ovom uredbom dođu da tako kažem do daha i zato kolega vaša rasprava je isto također usmjerena isto kao i moja razmišljanja. I zato podržavam da bi pojedine tvrtke upravo trebale same donositi odluke a ne da to mora činiti Vlada. Ali Vlada u ovom trenutku je doista osjetila da je to potreba i zato je to jako bitno. Hvala lijepo. Hvala. Odgovor gospodin Emil Tomljanović. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Hvala lijepo. Pa nadam se uvaženi kolega, zapravo sam i siguran u to da moju raspravu niste shvatili kao bilo kakvu podršku monopolističkom položaju bilo koje tvrtke u Hrvatskoj pogotovo u smislu netržišnog poslovanja ili u smislu kada se taj monopol iskorištava radi vlastitih probitaka zanemarujući okruženje gospodarskih subjekata ili onih gospodarskih subjekata od kojih to poslovanje ovisi. Mislim da to nije slučaj i apsolutno se slažem u tom smislu s vama. Želio bih naglasiti još jednom da upravo postoje ustavno-pravni zakonski mehanizmi kada Vlada Republike Hrvatske može intervenirati u vrijeme kada ne zasjeda Sabor, dakle uredbom, a u vrijeme zasjedanja Sabora i zakonskim intervencijama kako bi se te negativnosti u poslovanju tih velikih firmi koji imaju u izvjesnom smislu monopolistički položaj na tržištu regulira ili svede u nekakve normalne okvire, normalne granice kako vlastitim poslovanjem i iskazivanjem cijena ne bi ugrozili druge gospodarske subjekte. I dakako da se slažem s vama da ste to dobro uočili, dakle da je Ministarstvo gospodarstva i Vlada u tom momentu ili u takvoj situaciji analizirajući situaciju na tržištu učinila uistinu ono što je trebalo učiniti. Donijela je najprije uredbu. Tu uredbu je kasnije pretočila u zakon. To zakonsko rješenje postoji i sada i na snazi je i ja sam uvjeren da će što se tiče formiranja cijene plina to zapravo bit ključni temelj ili ključni osnov da se nekakve negativne stvari, pa koje ste vi okarakterizirali kao monopol ne samo suzbiju, nego svedu i na najmanju moguću mjeru i da se našim gospodarskim subjektima u ovim uvjetima, teškim uvjetima privređivanja dovedu u takvu situaciju da mogu bolje. Ja to tako kažem bolje gospodarski funkcionirati. Ova uredba, ovaj zakon, ovo zakonsko rješenje je podloga da se to tako i dogodi i u tom smislu evo ja mogu pohvaliti reakciju resornog ministarstva da je to u određenim okolnostima promptno bilo tako i riješeno. Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. Oprostite, Franjo Lucić.

evo dozvolite mi da upravo kroz ovih nekoliko riječi kažem o uredbi Vlade Republike Hrvatske, dakle koji je donijela, a tiče se plina. Mi kad govorimo danas, pogotovo ovdje u sabornici onda, danas imamo najviše onih koji znaju sve o gospodarstvu, jer kroz svoje rasprave, kroz svoju retoriku općenito u ovome Parlamentu dokazuju da je to tako danas lako bit gospodarstvenik, da je tako lako bit i obnašati i obnašati funkciju direktora vlasnika, ali istovremeno kada govorimo o problemima onda mnogi to ne razumiju. Ne razumiju možda to i oni koji danas čine monopol u Hrvatskoj, ovdje je riječ dakle o plinu i o tvrtki koja doista je monopol u Hrvatskoj. Ima još takvih koji su do prije par godina činili monopol, dok nisu došle ostale konkurentske kuće, prije svega tu mislim na telekomunikacije koje su nam godinama ovdje držali predavanje o poslovnosti, o dobiti, a istovremeno nisu imali konkurenciju na hrvatskom tržištu. Držali su nam predavanje i uvjerili su nas, jer nismo ništa mogli postići i držali cijenu usluga i upravo su se kao što je ovdje bilo riječi na koncu godine hvalili svojim poslovnim rezultatima, a da istovremeno kada su došli u Hrvatsku, prije svega mislim na HT Hrvatske telekomunikacije koje su ostvarivale enormne dobiti, a da istovremeno kao što sam rekao nismo imali na to utjecaja. I danas te tvrtke isto također pojedine drže nam predavanja, a istovremeno u svojim raspravama kažu kako će otpustiti ili su otpustile na stotine ljudi i upravo samim tim dokazuju da ih jedino interesira profit. Da, i ja se sa tim slažem. Ali istovremeno di je ta socijalna osjetljivost, ako istovremeno znaju da su došli jedini dakle na hrvatsko tržište, gdje su i gdje im je to omogućeno upravo da ostvaruju ovakve ekstra dobiti prije par godina, danas su to nešto niže jer su dobili konkurenciju. Mi danas također imamo i kada govorimo o gospodarstvu također tvrtke, prije svega mislim na distributere plinom, dakle INA-u koja ima svoga i i vlasnika, odnosno gdje smo, a u ovom trenutku još evo tu su negdje blizu 50:50 Vlada Republike Hrvatske i MOL, koji također isporučuje plin, prije svega ovdje govorim o gospodarstvu, po jednoj izuzetno visokoj cijeni. Ako istovremeno znamo da u našem okruženju u Mađarskoj, u Italiji gospodarstvo ima 40% niže cijene, onda smo svakako u gospodarstvu moramo biti zabrinuti jer sa ovakvim cijenama gospodarstvo u Hrvatskoj ne može biti prosperitetno. To gospodarstvo prije svega ne može biti konkurentno i zato uredba Vlade Republike Hrvatske u 2011. godini je izuzetno opravdana jer ćemo ovom uredbom upravo gospodarstvu omogućiti niže cijene plina, a to je svakako onda u konačnici i veća dobit i lakše poslovanje, lakše izvršavanje svojih obaveza. Kada govorimo o gospodarstvu onda općenito mislim da je jako bitno reći da je Vlada Republike Hrvatske ne samo kroz ovu uredbu, nego i kroz sve svoje aktivnosti, prije svega mislim na mjere gospodarskog oporavka, činila sve kako bi pomogla gospodarstvu jer zahvaćeni ovom velikom svjetskom i ekonomskom krizom je nužna potreba gospodarstvu kako bi lakše poslovalo, kako bi izašlo iz ovih poteškoća. Obzirom da imamo i 60% vlastite izvore plina siguran sam da i ova uredba kada prestane, ona nije dugoročna, da i INA i MOL moraju posvetiti veću pozornost gospodarstvu gospodarstvu u Hrvatskoj, jer imamo poduzeća koje su …/Ne razumije se./… o plinu, gdje im je to strateški, strateška potrošnja ili ne znam jedan veliki trošak u njihovoj proizvodnji. Ovdje također moram navesti, a dolazim iz Požeško-slavonske županije, da u mojoj županiji također ima jako puno korisnika plina, i da su ovu uredbu Vlade doista dočekali sa odobravanjem. Naravno cilj nam je i želja je da ova uredba Vlade bude i duža od 31.12. ili bolje rečeno kao što sam rekao da INA i MOL shvate da treba sniziti cijenu plina, jer u biti ovi potrošači koji danas koriste cijenu plina su potrošači koji će to koristiti i u budućnosti, bez njih jednostavno nema ni potrošnje, nema ni prodaje, INA neće moći prodavati onim gospodarstvima koja se budu ugasila ako cijena plina bude takva da jednostavno ne može taj proizvod koji se proizvodi podnesti tako veliku cijenu. Ja ovdje također želim istaći da potrošači kao lipi glas također na razini godine sa ovom uredbom Vlade štede negdje oko 7 milijuna kuna, ili bolje rečeno milijun eura, to je jako veliki iznos. Ali naveo bih još jedan primjer. Naše šećerane u Županji, naše šećerane u Virovitici, koje su ovom uredbom Vlade ostvarile velike uštede. Poštovane kolegice i kolege, ovakvom uredbom i uštedom samo u šećerani u Županji i Virovitici ova tvrtka je uštedjela 20 do 25 milijuna kuna na razini godine. Znate vi koliko treba proizvodnje da bi uštedjeli 20 do 25 milijuna kuna? To je samo jedan primjer u jednoj tvrtki ali istovremeno moramo pohvaliti tu tvrtku da su oni upravo sa svojim uštedama i njihov vlasnik nisu stavili te uštede u džep a mogao bi jer je to čista dobit, nego je ujedno ugovor su radili 2010. godine a uredba je dana 2011. godine i to je za pohvalu da su upravo učinili to da su retroaktivno odobrili svoje svoje kooperante sa višom cijenom, dakle povećali su im cijenu sa 250 kuna na 300 kuna za 20%, i samim tim su dokazali da uredba Vlade Republike Hrvatske ili bilo koje mjere koje će ova vlada koje je donijela i koje će donositi do konca godine ovo je zadnja mjera koju smo donijeli pokazuje da s to može preraspodijeliti i na proizvođače i da samim tim daju poticaj i razvoju poljoprivrede a ova Vlada je upravo kroz razno razne mjere, a imali smo neki dan upravo raspravu oko poticaja kojih nikada više nije bilo nego u 2011. godini je pokazatelj da je to garancija opstojnosti ljudi na selu koji se bave poljoprivredom, ali prije svega ovakve mjere i Vlada ne bi trebali donositi nego bi prije svega morali biti, znate oni koji čine monopol u republici Hrvatskoj da upravo dadu jednu cijenu koja će biti odgovarajuća svakom proizvođaču i da bi taj proizvođač sutra bio onaj koji će povećati svoju proizvodnju samim tim povećati potrošnju plina, onda je to svakako dobrobit i za INA-u i za MOL. Nedopustivo je da takva poduzeća budu monopolisti a da istovremeno gospodarstvo koje danas u izuzetno teškoj situaciji u nemogućnosti ostvariti ne samo bolje rezultate nego se pojedina poduzeća dovode pitanje opstojnosti i zato podržavam ovu uredbu Vlade Republike Hrvatske i svjestan sam da će ovakvim mjerama ali prije svega shvaćanjem onih tvrtki koje su monopol, pridonijeti razvoju gospodarstva i prosperitetu Republike Hrvatske. Hvala lijepa. govorili ste o potporama u poljoprivredi, mislim da je to potrebito ponoviti ovdje da su te potpore 3 milijarde i 600 milijuna kuna na razini godine i to je dobro usporediti sa potporama u vrijeme koalicijske vlasti koje su bile negdje na razini milijardi i 300, to vrlo dobro govori samo za sebe. Ali zasigurno su te potpore poglavito one kapitalne pomogle našim poljoprivrednicima stvaranje konkurentne o tome se često puta govori konkurentne poljoprivrede s kojom naravno trebamo nastaviti stvaranje dalje konkurentne, prije nekoliko dana smo imali raspravu u ovom visokom domu o potporama koje nas očekuju ulaskom u europsku uniju i gdje su naši pregovarači ispregovarali vrlo kvalitetno i u tom dijelu možemo sa optimizmom očekivati. Dakle, to govori o odgovornosti prema našim poljoprivrednicima, to je potrebito uvijek odgovarati jer to je jedan odgovoran odnos prema našim poljoprivrednicima, u prilog toga govori i povećanje potrošnje mlijeka, izgrađene su brojne moderne staje i naravno na tim temeljima moramo nastavljati dalje stvarajući okvir za jednu konkurentnu i kvalitetnu poljoprivredu, hvala lijepa. Franjo (HDZ)** Pa kolega ja se apsolutno slažem sa vašim razmišljanjem, naravno govorio sam o uredbi Vlade i plinu, ali kada govorimo općenito mi sada govorimo o jednoj uredbi, dakle, i uštedama koje smo postigli samo u pojedinim tvrtkama. Zamislite koliko su to uštede na razini Hrvatske, na razini onih poduzeća koji su veliki potrošači plina, a kada govorimo o poljoprivredi, poštovani prijatelji ja sam siguran a svi smo svjesni da ovolike potpore u poljoprivredi nikada nisu bile od 90. godine od uspostave Republike Hrvatske. Od 1,3 milijarde iz 2000. godine kada je bila koalicijska vlast obnašala dakle vlast u parlamentu i u Vladi do 3,6 milijardi to je doista takav jedan skok i poticaj za svakoga onoga tko se bavi poljoprivredom. A upravo smo svjedoci u našim županijama, neću ići sada na Republiku Hrvatsku a znam kolega da u vašoj županiji, ili bolje rečeno u vašem mjestu ste napravili strašan razvoj poljoprivrednika u smislu govedarstva da ste primjer u Hrvatskoj, i da upravo su to mjere koje ova Vlada kroz poticaje i kroz sve ono ostalo što je bilo rečeno za razvoj gospodarstva ostvareno, jer bez takvih mjera ne bi bilo ovakvih rezultata. Moram reći da samo slijepci koji to ne žele vidjeti,a vide te iste poticaje ne žele to priznati. Istina u ovim teškoćama, ova vlada jedina je Vlada koja se susrela sa svjetskom i ekonomskom krizom, od 90. godine bilo je vrijeme rata i svega, ali gospodo u vrijeme rata je bila proizvodnja, znali smo što ćemo proizvoditi, kome ćemo prodavati, imali smo kupce a da istodobno u današnjim uvjetima nema posla, i ova Vlada se susreće sa svim tim teškoćama, i zato zahvaljujem na svemu onome što je učinila da bi ostvarili prosperitet u gospodarstvu. Hvala lijepa. Gospođe i gospodo zaključujem raspravu o ovoj točci dnevnog reda, odlučivat ćemo kada se steknu uvjeti. a uvjeti moguće da se steknu u 12 sati kada ćemo glasovati i molim sve klubove, sve zastupnice i zastupnike da se vrate u sabornicu da odlučimo o nekim stvarima koje su od interesa za Republiku Hrvatsku. Ako smo cijelo vrijeme bili izloženi, to moram reći sada ovdje, da Sabor radi samo u plenumu, a ovo se drugo ne priznaje, jer smo stalno imali i prebrojavali koliko je zastupnica u klupama, onda po toj logici s kojom se ja ne slažem, se samo radi ovdje. ovdje. Ja sam tvrdio i sada tvrdim, da se radi o odborima, ne znam što ovi kojih nema. Odbori se ne održavaju, da se radi na klubovima, također se i klubovi ne održavaju, a tvrdnja da se onda radi u Saboru ne znam, osim telefonski kontakt sa bazom. Ne radi se ni u bazi. Kako će se raditi kada zasjeda Hrvatski sabor. Zbog toga neću u tome uspjeti, ja uporno pozivam sve zastupnike i zastupnice da sudjeluju u radu Hrvatskog sabora kako bi još ovih nekoliko dana koje imamo do raspuštanja Hrvatskog sabora iskoristili radno i odgovarali za svoje postupke pred hrvatskom javnošću i hrvatskim biračima. Imam dojam kojeg želim ovdje javno reći, ma što se poslije toga dogodilo, da su neki odlučili da neće sudjelovati u radu Sabora, a naknadno tražili obrazloženja kako bi to javnosti opravdali. Dakle, prije je bila odluka da neće, pa onda obrazloženje. Ako je bilo pitanje uvrede, govorim ovo da potakne da se vrate, ako je bilo uvreda, bilo ih je i prije i još gore, na neke uvrede smo čuli i isprike. Ne samo isprike potpredsjednika Sabora nego i predsjednice Vlade javne. Ne sjećam se kada sam čuo ispriku za kvalifikacije i uvrede kao što su bili muha zunzara, bjeloglavi sup i sl. Ne, jer očito bi bi trebali se uvijek jedni ispričavati, a drugi isto ili još gore vrijeđati, a ne ispričavati se. Međutim, zaboravimo to, izdignimo se iznad tih sitnih kalkulacija, jer javnost očekujem da će dobro prosuditi tko trpa na svoja leđa probleme i rješava ih, pa čak i kada su nepopularni i mjere koje su nepopularne, a tko bježi i podržava svakoga živa koji nešto traži, pa zbroj onih obećanja koji su time zapravo preuzeli odgovornost bi bilo tri puta više nego što državni proračun može podnijeti. Gdje je tu realnost? Ja se i sam ne slažem sa mnogim nekim stvarima, ali ih procjenjujem u kontekstu potreba države, održavanja stabilnosti i završetka 6. zasjedanja Hrvatskog sabora onako kako to dolikuje zastupnicima i zastupnicama u Hrvatskom saboru. Pozivam sve klubove, bez iznimke, sve kolege i kolegice koje poštujem i cijenim da se vrate u sabornicu i da zajedno završimo ovo 6. zasjedanje Hrvatskog sabora. Ovo sam želio reći jer ne želim snositi ni najminimalniji dio odgovornosti za nešto što ne mogu, ali sam dužan sve učiniti da se to ostvari, što je u mojoj moći. Pa vas zato molim i oni koji su u klupama i oni koji nas gledaju sada na televizijskim ekranima u raznim kancelarijama ili u foajeima, da se vrate u Hrvatski sabor. U 12,00 sati ćemo odlučivati o dijelu ovog što nam je na dnevnom redu ili što smo raspravili ili što ćemo još raspravljati i svi oni koji osporavaju pravo Hrvatskom saboru da raspravlja o točkama dnevnog reda koje su ušle u dnevni red, nemaju pravo. Sve što je ušlo u dnevni red se može raspravljati, a odlučivat ćemo kada bude kvorum. Male, sitne kalkulacije, mali, sitni interesi i nesposobnost da se pređe preko nekih stvari unatoč isprikama, pokazuje da je plan bio donesen prije, a da su se onda tražili razlozi zbog čega se neće sudjelovati u radu Hrvatskog sabora. Još jedanput molim vas uz moje poštovanje prema svakom pojedincu, da se vrati u Hrvatski sabor. **Šeks, Vladimir